Vladimir (HDZ)** Idemo na – - Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju kazne zatvora, drugo čitanje P.Z. r. 645 Predlagatelj je Vlada. Raspravu su proveli Odbori za zakonodavstvo i pravosuđe. Državna tajnica Ministarstva pravosuđa Snježana Bagić će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite državna tajnice. **Bagić, Snježana** Zahvaljujem gospodine predsjedniče, uvažene dame i gospodo zastupnici. Pred vama je u drugom čitanju kao Konačni prijedlog su izmjene i dopune Zakona o izvršavanju kazne zatvora. Kao što je već prilikom prvog čitanja bilo rečeno izmjeni i dopuni ovoga Zakona predlažu se iz tri osnovne grupe razloga zato što je od njegovoga donošenja otprilike 5 godina došlo do izmjena niza drugih zakona zbog kojih je potrebno ovaj Zakon uskladiti. Isto tako praksa je pokazala da je potrebno jasnije i podrobnije propisati i odrediti ovlasti suca izvršenja te iz istih razloga, dakle zbog jasnijeg i podrobnijeg propisivanja nekih prava i obveza dakle način izvršavanja kazne zatvora u odnosu na zatvorenike. Naime, kad je riječ o prvoj grupi zakona u međuvremenu dakle ovih proteklih 5 godina cijeli niz zakona, Zakon o ovršnom postupku, Zakon o parničnom postupku, Stečajni zakon, pa i Zakon o državnim službenicima i Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama su mijenjani i zbog toga je bilo potrebno ovaj Zakon uskladiti. Među ovu grupu možda treba, jer je vezano za službeničke odnose pokazalo se zapravo potrebnim odrediti dobnu granicu za kandidate za prijem na radno mjesto službenika pravosudne policije, za koji se inače traži srednja stručna sprema jer mlađa životna dob pretpostavlja uz dužno poštovanje svima nama koji smo možda u već srednjoj dobi ili još stariji ipak pretpostavlja bolju fizičku kondiciju službenika, a koja je potrebna za održavanje reda i stege među zatvorenicima, odnosno zbog uspješnog obavljanja ovoga posla i predlaže da upravitelj kaznionice i zatvora može, ima ovlasti odlučivanja, odnosno na zatvorenike i zaposlenike pa treba propisati onda jasno da taj upravitelj zatvora ima ovlasti čelnika tijela državne uprave. Kad je Zakon o izvršenju kazne zatvora stupio na snagu uveden je novi institut suca izvršenja, on se pokazao potrebnim, on zapravo štiti, odnosno kontrolira zatvorski sustav u odnosu na ostvarivanje prava zatvorenika, međutim praksa je pokazala da je odredbe koje se odnose ne na ovlasti samoga suca izvršenja nego više na onaj djelokrug stvarnu i mjesnu nadležnost pojedinoga suda, odnosno onda onda suca izvršenje na tom sudu detaljnije propisati kako bi se izbjegle u praksi poteškoće i omogućila dakle jednostavnija primjena ovoga Zakona. I možda najvažnija grupa izmjena koja se predlažu, a odnose se zapravo na jasnije i detaljnije propisivanje izvršavanja kazne zatvora. Naime, osnovni princip je dakako izvršava se kazna zatvora i tu sustav države kao represivni sustav pokazuje svoj odnos prema nekome tko se ogriješio o društvena pravila. Međutim, istodobno te osobe premda se nalaze na izdržavanju kazne zatvora, bez obzira koliko ona traje su osobe koje imaju određena prava i kojima …/Govornica se ne razumije./… zatvorskom sustavu treba ta prava omogućiti, njihovo ostvarivanje tako da i polazi se od principa resocijalizacije poštujući načelo zapravo individualnog izdržavanja kazne zatvora, dakle za svakog zatvorenika nakon što se on pregleda, nakon što se utvrde njegovi afiniteti, sposobnosti, zdravstveno stanje se određuje i razrađuje individualan program izvršavanja kazne zatvora i to se ovim Zakonom jasno određuje. Jedno od prava koje zatvorenik ima, dakle pravo je njegovo pravo na rad, ono je neupitno, međutim upravo zbog povećanja interesa za rad se predlaže izmijeniti neke od odredbi ovoga Zakona pa tako i promijeniti odredbu, odnosno produžiti mogućnost da ne samo oni koji su osuđeni na kaznu zatvora do 6 mjeseci, nego i na kaznu zatvora do godine dana mogu nastaviti, ako se tako dogovori s poslodavcem raditi raditi tokom izdržavanja kazne zatvora kod svog poslodavca ili obavljati vlastitu djelatnost. Isto tako se omogućuje i propisuje da se može raditi ako nema mogućnosti da svi budu angažirani puno radno vrijeme, da mogu biti angažirani povremeno ili u kraćem radnom vremenu, pa se onda naknada za to određuje ovisno o tome. I također u pogledu u pogledu prava iz zdravstvenoga osiguranja se određuje da se zatvorenici kod liječenja koji su zdravstveno osigurane osobe to njihovo liječenje provodi na njihov teret a samo onima koji su zdravstveno neosigurani ide na teret sredstava zatvorskoga sustava odnosno na teret budžeta. Također se detaljnije propisuju i odredbe o posjetu i odobrenje posjeta ovisno o osobama posjetitelja i moram naglasiti da zbog zaštite upravo žrtve predlaže se propisati da se zatvoreniku neće omogućiti javno istupanje u medijima. To nije razlog tome da se nekoga onemogući sloboda njegovoga govora ili da bi se spriječilo opće pravo slobode koje je generalno pravo, ustavno načelo nego upravo zbog toga što je riječ najčešće o teškim djelima gdje imamo žrtve i koje ne žele i njihove obitelji koje ne žele ponovno prolaziti kroz to. Onda postavlja se pitanje zašto osobama koje su se ogriješile o sustav, o društvene vrijednosti dizati ih zapravo u rang osoba koje izazivaju takvu medijsku pozornost kao da su osobe koje zapravo javno istupaju i zbog svojih javnih zasluga i doprinosa društvu trebaju biti prisutne u medijima. I konačno, određene su i odredbe o premještaju zatvorenika kad se pokaže potreba iz raznih razloga da ide iz jedne kaznionice u drugu da taj premještaj koje je jedno ipak pitanje

Razlika je u tome što sada se predlaže opet jedno dodatno usklađivanje sa Zakonom o državnim službenicima a to je da predlaže se da ministar pravosuđa utvrđuje prijedlog prijema u državnu službu službenika i namještenika u kaznionicama i zatvorima na prijedlog ravnatelja uprave za izvršenje kazne zatvora. I isto tako, radi usklađivanja sa preporukom odbora sprječavanja mučenja, neljudskog i ponižavajućeg postupanja propisuje se da se izrečene mjere samice ne mogu uzastopno …/Govornik se ne razumije./… osim uz pisani pristanak zatvorenika. U odnosu također predlagatelj je pažljivo razmotrio neke prijedloge koje su zastupnici dali u prvom čitanju i nije ih, što nije htio nego nije ih mogao prihvatiti. Jedna od primjedbi mislim da je to bila zastupnika Nikole Vuljanića je bila da se i nadalje zakonom predvidi mogućnost da zatvorenik koji radi, uplaćuje doprinose mirovinskog i invalidskog osiguranja. Ta primjedba premda zvuči dosta socijalno nije se mogla prihvatiti zato što naglašavam da kada zatvorenik radi to je njegovo pravo, dakle jest njegovo pravo ali taj njegov radni angažman predstavlja i zapravo elemenat pojedinačnog programa izvršavanja kazne zatvora ali on nije u radnom odnosu i ne ostvaruje zbog toga ona prava koja svi ostvarujemo iz svog radnog odnosa uključujući pravo na zdravstveno i mirovinsko osiguranje. Već sam uvodno rekla pa ću samo ponoviti da predlagatelj, prijedlog da se eventualno vrati na raniju odredbu, da se dakle mogućnost rada kod ranijeg poslodavca ili vlastite djelatnosti vrati na šest mjeseci nismo prihvatili ne zato što bi se nekoga ugrožavalo ili posebno nekome pogodovalo nego zbog toga što se povećava broj kazni koje se izriču do godine dana a procjenjuje se da ipak to nisu tako društveno opasna djela s jedne strane za koja su kažnjena. I s druge strane, zato što iskustva pokazuju da osobe koje rade i kada ostaju raditi kod ranijeg poslodavca zapravo ispunjavaju tu socijalnu svrhu kod izdržavanja svoje kazne. I predlagatelj je što se tiče primjedbe zastupnice Ljubice Lalić u odnosu na članak 20. doista pažljivo razmotrio taj prijedlog a ako se ne varam primjedba se odnosila na to da se osoba ovisnicima koji su već u nekoj komuni, dakle i u nekakvoj socijalnoj terapijskoj zajednici omogući zapravo nastavak tamo liječenja. Inače, Ministarstvo pravosuđa …/Govornik se ne razumije./… zatvorski sustav sa Uredom za zapravo zlouporabe droga provodi posebne programe resocijalizacije. Međutim, u ovom slučaju mi govorimo i ovaj zakon zapravo omogućuje provedbu osoba, provedbu kazni uključujući kazne zatvora i sigurnosne mjere koje su izrečene osobama pravomoćnom Dakle, riječ je o pravomoćnoj presudi nekome uz kaznu zatvora onda izriče sigurnosna mjera obveznog liječenja itd. Prema tome, ovaj zakon samo provodi ono što je sudskom presudom naloženo i eventualno prihvaćanje primjedbe značilo bi odnosno zahtijevalo bi promjenu Kaznenoga zakona a ne ovoga zakona ali koristim prigodu reći i to se u članku 20. sada čini mi se bolje propisuje a to je da kod izdržavanja kazne zatvora ne samo osobama kojima je pravomoćnom presudom izrečena i sigurnosna mjera obaveznog liječenja, dakle kad govorimo o zatvorenicima kojima je tako nešto izrečeno nego i zatvorenicima također ovisnicima kojima to nije utvrđeno kada im je izrečena presuda a kasnije se pokažu kod njihovoga tretmana i liječenja da su ovisnici se utvrđuje i također i oni se upućuju na izdržavanje kazne u posebnu socijalnu terapijsku kaznionicu ili poseban odjel. Evo, uvažene dame i gospodo zastupnici, ovo je čini mi se ukratko i u bitnome o ovome što se predlaže izmjenama i dopunama Konačnoga prijedloga zakona o izvršavanju kazne zatvora. Na ovaj prijedlog zakona amandmane je dao Odbor za zakonodavstvo koji su uglavnom nomotehničke naravi, poboljšavaju tekst zakona i predlagatelj će ih prihvatiti. Hvala. Hvala. Hvala gospodine predsjedniče. Uvažena gospođo državna tajnice sa suradnikom, kolegice i kolege. Odbor za pravosuđe Hrvatskoga sabora razmotrio je na 56. sjednici održanoj danas Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju kazne zatvora. Odbor je predmetni zakon raspravio na temelju svoje nadležnosti iz članka 73. Poslovnika Hrvatskoga sabora u svojstvu matičnog radnog tijela. uvodnom izlaganju predstavnik predlagatelja osvrnuo se na razlike između rješenja koja se predlažu konačnim prijedlogom zakona u odnosu na rješenja iz samog prijedloga zakona. Najvažnije razlike u odnosu na prvo čitanje sadržane su u članku 7. koje koje ministar pravosuđa daje suglasnost na plan prijama u državnu službu za potrebe zatvorskog sustava, zatim u članku 10. kojim se regulira postupak i uvjeti prijema u državnu službi i članku 38. u pogledu pravila ponašanja i zaštite zatvorenika. U raspravi su članovi odbora većinom glasova podržali predložene izmjene i dopune zakona. Većina članova odbora mišljenja je da je predlagatelj pomno razmotrio i uvažio značajne primjedbe iz rasprave u prvom čitanju. Rasprava je pokazala posebnu pažnju prema pravima zatvorenika. Ocjenjeno je da predložene izmjene sa stručnog stajališta imaju pozitivnu ocjenu te da ne stoji primjedba da se istima unazađuje stanje u zatvorskom sustavu. Pojedinačno je mišljenje člana odbora da predložene izmjene zakona u odnosu na postojeći zakon ne sadrže dobra rješenja u pogledu prava zatvorenika. Iznijete su primjedbe na članak 3. kojim se predlaže da zatvorenici povratnici izdržavaju kaznu zatvora u posebnoj kaznionici ili odjelu. Zatim na članak 5. kojim se briše stavak 5. na članak 6. u pogledu uvjeta za izbor upravitelja. U završnom osvrtu predstavnik predlagatelja istaknuo je da je ocjena stanja u zatvorskom sustavu data u Izvješću o radu iz kojeg se jasno vidi koji se napori i materijalna sredstva ulažu u zatvorski sustav. U pogledu izvršavanja kazne zatvora zatvorenika povratnika nije potrebno osnivanje posebnih kaznionica već osnivanje jedne ili odjela u kaznionici ili u zatvoru. Sigurnosna mjera obveznog liječenja od ovisnosti kvalitetno se provodi u ustanovama sukladno posebnom programu. Nakon rasprave Odbor za pravosuđe je sa 6 glasova za i 2 glasa protiv, predložio Hrvatskom saboru da donese Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju kazne zatvora. Hvala. Hvala. Otvaram raspravu. Klub zastupnika HSZ-a, poštovani zastupnik Kruno Peronja. Izvolite! Poštovani gospodine predsjedniče, gospođo državna tajnice i suradniče! Upravo je Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju kazne zatvora želio uskladiti sve ono što dosad nije bilo usklađeno i zato se mora istaknuti sljedeće. Da je Zakon o izvršavanju kazne zatvora s izmjenama i dopunama u primjeni od 1. srpnja 2001. te da je njegovo donošenje predstavljalo zakonodavnu reformu zakonskog sustava, izvršavanje kazna zatvora budući da je zakon usklađen s međunarodnim konvencijama koje je Republika Hrvatska prihvatila, te sa tada važećim zakonskim pravilima. Međutim, zasigurno da Zakon o izvršavanju kazne zatvora trebalo je uskladiti jer su donijeti mnogi novi propisi s kojima je potrebito ovaj zakon nužno uskladiti. Ono što se posebno ističe je njegova modernost koja svakodnevnu praksu u zatvorima želi doista podignuti na jednu višu razinu i upravo na jednu, utvrđena je potreba za jasnijim ili podrobnijim propisivanjem izvršavanja kazne zatvora. Mnogi zakoni s kojima se ovaj zakon sada usklađuje jest, jesu zakoni u kojima su propisani mogućnosti izricanja zatvora na drugim zakonskim sudskim postupcima. To je u prvom redu Zakon o parničnom postupku pa Zakon o ovršnom i stečajnom zakonu. Posebice je vrlo važan instrument izvršavanje kazne izvršavanje kazne zatvora koje su izrečene u prekršajnim postupcima. Svakako je posebno važno istaknuti da se propisuje stvarna i mjesna nadležnost suca izvršenja, da se ovdje usklađuje i sa Zakonom o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika te ovlaštenih službenih osoba. Ovaj upućivanje zatvorenika u psihijatrijsku ustanovu trebalo je uskladiti sa Zakonom o zaštiti osoba s duševnim smetnjama. Svakako da je ovo jedan pristup kojim se htjelo i u izvršavanju kazne zatvora dati jednu humanu notu. Stoga se pojedinačan program izvršavanja kazne zatvora i njegov sadržaj, jasno se propisuju pojedinačni programi koji se donose za svakog zatvorenika, te se preispituje i mijenjanje sukladno zatvorenikovom ponašanju i proces uspješnosti u ispunjavanju obveza. Naravno da se hoće nakon izvršavanja kazne zatvora omogućiti da zatvorenik kasnije slobodna osoba može nastaviti sa jednim normalnim radom i angažmanom u društvenoj zajednici. Vrlo jasno je istaknuti da da rad zatvorenika tijekom izdržavanja kazne zatvora ne predstavlja radni odnos te da je zatvor ili kaznionica u kojoj izdržava kaznu nije poslodavac već se rad zatvorenika sagledava u kontekstu pojedinačnog programa izdržavanja kazne zatvora. Jednako kao i pritvorenici i zatvorenici koji su zdravstveno osigurani trebaju se liječiti na teret svojeg zdravstvenog osiguranja, dok zatvorenici koji nemaju zdravstveno osiguranje liječit će se na teret državnog proračuna. Također se to odnosi i na novčanu naknadu za vrijeme izobrazbe koju bi trebalo osigurati zatvoreniku samo onom koji nema i ne može osigurati se rad. Vrlo precizno je također određena i veza sa vanjskim svijetom što je zapravo jedno od temeljnih prava zatvorenika a ostvaruje se između ostalog i telefoniranjem. Precizira se da se zatvorenik izjašnjava i to se unosi u osobnik zatvorenika koje telefonske brojeve i osobe s kojima zatvorenik može telefonirati, tako se isto i u osobnik upisuju osobe koje zatvorenika mogu posjećivati. Ovdje postoje i izuzeti tako da se ne može i ne smiju nadzirati razgovori, telefoniranja koja obavlja sa opunomoćenikom ili predstavnikom institucije ili udruge koja se bavi zaštitom ljudskih prava. I ovo je jedan put kako se hoće i osobi na izdržavanju kazne zatvora ukazati jednu društvenu brigu kako bi se ga na neki način resocijaliziralo da bude spreman nakon što odsluži svoju kaznu, pokaje se da može normalno biti član društvene zajednice. Želim također istaknuti ono što se posebno provoditi a jest individualizacija i osobna odgovornost koja se nalazi u članku 7. Prijedlog plana prijama u državnu službu u kaznionicama, zatvorima i centru za izobrazbu utvrđuje ministar, naravno na prijedlog ravnatelja uprave za zatvorski sustav i u članku 7. se to razrađuje da ministar nadležan za poslove pravosuđa prima u državnu službu i raspoređuje na položaj upravitelje, a odlučuje o njihovim pravima i obvezama iz državne službe te o prestanku državne službe. A opet ravnatelj uprave za zatvorski sustav prima u državnu službu i raspoređuje na položaj pomoćnike upravitelja, načelnika odjela u kaznionicama. Vrlo jasno se govori i da je to potpuno jedan pristup gdje svatko po imenu i prezimenu koji obnaša odgovornu funkciju može provesti određen izbor, ali da za taj izbor i odgovara. U članku 10. precizira se do koje godine života ako je uvjet prijama srednja stručna sprema da je to 30 godina života da se može primati u službu jer treba biti ne samo psihički već i fizički snažan da bi uveo red i stegu među zatvorenike. Vrlo vrijedno je i istaknuti između ostaloga, zašto i što se želi sa ovim zakonom postići, a to jest da se posebno Zakon o izvršavanju kazne zatvora usklađuje sa Zakonom o prekršajima, Zakonom o kaznenom postupku, Zakonom o ovršnom postupku, Kaznenim zakonom, Zakonom o parničnom postupku, Stečajnim zakonom, Zakonom o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba, Zakonom o državnim službenicima i Zakonom o sudovima. Pristup koji treba podržati u svakom slučaju jest i postupak odobravanja i nadležnost za odobravanje posjeta kaznionice i zatvora koje je trebalo jasnije odrediti i preciznije propisati ovisi o osobama posjetitelja te ovisno li je taj posjet iz razloga prikupljanja podataka potrebnih za vođenje kaznenog postupka ili se radi o posjeti tijela lokalne zajednice radi uspostave i održavanja veze sa socijalnom sredinom. Prijedlog, ovaj prijedlog izmjene i dopune koji se svodi na 55. članaka vrlo je jasno i razgovjetno govore u kojem pravcu kreće naša kaznena politika i na koji način se želi doista pokloniti punu brigu za one koji su u svome životu napravili pogrešku, koji su osuđeni i koji nakon izdržavanja kazne trebaju biti spremne za normalan rad. Stoga i klub Hrvatske demokratske zajednice podržava ovaj konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju kazne zatvora i sa sugestijom da i ubuduće se prate stalne izmjene kako bi doista Hrvatski sabor bio jedno dinamično zakonodavno tijelo koje prati život ne samo u Hrvatskoj nego i u razvijenim europskim i svjetskim državama. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub SDP-a, poštovana zastupnica Ingrid Antičević Marinović. Hvala poštovani gospodine predsjedniče. Poštovana državna tajnice, poštovani ravnatelju, kolegice i kolege. Evo Evo već je i kolega Peronja govoreći u ime kluba HDZ-a napomenuo temeljni ovaj zakon koji sada Vlada predlaže ovim konačnim prijedlogom izmijeniti. Naime kada je donesen Zakon o izvršavanju kazne zatvora za vrijeme bivše vlasti, mi smo upravo od strane međunarodnih institucija ocijenjeni kako Hrvatska evo konačno ima takav zakon na temelju kojeg i gradi zatvorski sustav na europskom vrhu. Evo samo malo da se podsjetimo iz medija iz tog vremena. Hrvatski zatvorski sustav nalazi se na europskom vrhu. Armenci žele reformirati zatvorski sustav prema hrvatskom modelu. Još evo iz "Večernjeg lista" ili "Slobodne Dalmacije". Hrvatska ima najbolji tranzicijski zatvorski sustav. To je konac 2003. godine, odnosno početak 2004. godine. Dakle sa donošenjem takvog zakona eto dobili smo i takvu ocjenu Ureda za demokratske institucije i ljudska prava sa sjedištem u Varšavi koji evo ponavljam, ocijenio je kako je tada Hrvatska imala sustav koji može biti primjer zatvorskim sustavima jugoistočne Europe. U taj zakon ugrađena su načela i standardi europskih zatvorskih pravila, pravila za postupanje prema delikventima, Europska konvencija o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda te Europska konvencija o sprječavanju torture i nehumanog ili ponižavajućeg tretmana ili kažnjavanja. Time je po prvi puta u Republici Hrvatskoj detaljno propisan način i tijek izvršavanja kazne zatvora te položaj prava i zaštita prava zatvorenika tijekom izdržavanja kazne zatvora i zbog čega je upravo taj Zakon o izvršavanju kazne zatvora visoko ocijenjen od strane stručnjaka za zatvorski sustav Vijeća Europe. Po prvi puta u povijesti hrvatskog zatvorskog sustava te smo godine uveli judicijalizaciju izvršenja kazne zatvora što znači da se više ne prepušta izvršavanje kazne zatvora samo izvršnim tijelima administraciji nego uvodimo suca izvršenja. To je bio jedan veliki veliki korak u zaštiti ljudskih prava. Za napomenuti je isto tako da u okviru hrvatskog zatvorskog sustava da smo imali bivše gospodarske jedinice, kaznionice u Lipovici i Požegi, da su svako malo nekakve afere do tada izbijale o poslovanju u tim gospodarskim jedinicama. I tada upravo i zbog toga, a temeljem Zakona o izvršavanju kazne zatvora upravo je od bivših gospodarskih jedinica kaznionice u Lipovici i kaznionice u Požegi dakle formirana su nova trgovačka društva. Doneseno je u međuvremenu 20 posebnih podzakonskih akata itd. itd. I kakva je sada situacija u hrvatskim zatvorima i kaznionicama, o tome nas je detaljno izvijestio pučki pravobranitelj koji je za prošlu godinu i pretprošlu podnio izvješće za 2005. kojom je ocijenio hrvatski zatvorski sustav, naime vrlo ponižavajuće i ustvrdio da se tamo krše ljudska prava, da su uvjeti u zatvorskom sustavu ispod ljudskog dostojanstva. To je potvrdio, odnosno ponovio i ove ove godine. Na kraju krajeva mi možemo govoriti o uspješnosti kaznenopravne politike koliko god hoćemo i hvaliti se, ali svaki će vam stručnjak na vlastiti … reći da dovoljno je da zavirite u zatvore i kaznionice i imati ćete sliku ne samo zatvora i odnosa društva prema tim osobama nego inače o stanju u ljudskim pravima u toj državi. Na žalost porazne su situacije, ali je istina ono što je kolega Peronja rekao, sa ovim prijedlogom zakona šta mi želimo. Želimo uskladiti stanje, a to je loše, da mi upravo umjesto da težimo da se ostvare standardi u svoj svojoj punini ovog Zakona o izvršavanju kazne zakona pa i konačnim prijedlogom da se unapređuje stanje mi u biti loše stanje stanje koje je faktički loše želimo pokriti isto tako ili lošim zakonskim rješenjem. To je loš put. Takva jedna pragma ne vodi nas u rješavanje situacije. Dakle što se ovim Konačnim prijedlogom zakona čini? Smanjuju se drastično prava zatvorenika, smanjuju se prava ovlaštenih osoba. Ponovo se dovodi do politizacije sustava. Napominjem da već godinu dana nisu raspisani natječaji za upravitelje zatvora. Ne znam što se čeka. Smanjuju se ovlasti ravnatelja i prema tome dakle čitav niz, ja ću to govoriti o, u svojoj osobnoj raspravi o pojedinim člancima ali Klub SDP-a ne samo da neće prihvatiti ovakav Konačni prijedlog nego oštro prosvjeduje

Dobro./ … na taj način osobama koje imaju najstresnije zanimanje u državi. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub zastupnika HSS-a poštovana zastupnica Ljubica Lalić. Izvolite.

I baš se u vašem slučaju pokvari sat. … /Upadica: Ja želim vjerovati da je to slučajno./ … Pa nećemo valjda uzeti da je hotimice da kvarimo satove. Znači šta je to bilo? Pa da, pa zato je to i meni izgledalo malo prebrzo nekako. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Da, da. Ja znam da nama vrijeme brzo prolazi kad smo tu, ali ja ne bih htjela da u ovom časkanju meni vrijeme tu prođe, mi poslije možemo časkati. Izvolite. ja, ja vam se zahvaljujem i smatram da dobre stvari treba ponavljati ali ipak vjerujem da ste pozorno slušali i idemo dalje. Dakle prema ovom Konačnom prijedlogu zakona o izvršavanju kazne zatvora upravitelj kaznionice i zatvora ne mora imati iskustvo iz zatvorskog sustava. To je loša odredba. To je loša odredba, jednako tako ne mora biti stručnjak koji upravo ima iskustvo odnosa sa ljudima. To znači da brodograđevni inženjer može sutra biti na čelu Lepoglave. Da li je to dobra poruka ocijenite sami. Mi u Klubu SDP-a držimo da je to veliki korak unazad. Zatim velika zamjerka je što sam već općenito i navela, posebna prava ovlaštenih službenih osoba kada je u pitanju plaća brišu se izmjenom i dopunom zakona što svakako nije dobro. Naime plaće i dodaci na plaću ovlaštenih službenih osoba ne samo da se brišu nego se briše i uvećanje plaće za 0,5% za svaku godinu navršenog radnog staža kao i naknada za odvojeni život. Ovdje ne možete jer je cijeli koncept temeljnog zakona da se upravo ljudi koji su zaposleni u zatvorskom sustavu izdvoje iz dakle normi i čitavog sustava državnih službenika i namještenika. Dakle u ovom smislu postojeći zakon, temeljni naš zakon, Zakon o izvršavanju kazne zatvora je leg specialis i ne treba onda dobre stvari koje su tu ugrađene zbog njihovih posebnih teškoća kojim se susreću u svakodnevnom radu i o stresnoj prirodi tog posla najmanje je potrebno možda vas predlagatelje na to upozoravati i skretati pozornost. Prema tome ovo je loše rješenje. Zakon o izvršavanju kazne zatvora napominjem je leg specialis i materijalna prava trebaju biti ovdje sadržana a ne da se utopimo u zakonskim rješenjima zajedno sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima. Kao što sam već istakla plaće službenika s posebnim uvjetima rada za vrijeme bivše vlasti uvećane su sa 30, 30 i 25%. To je bila jedna dobra poruka. Isto tako napominjem jako je važno koji su uvjeti, investicijski zahvati a koji se više ne čine. Molim vas, bilo je izvedeno 15 investicijskih zahvata. Evo danas je lijepo gospodin ravnatelj istakao sumu koja je utrošena u zatvorski sustav. Dakle u naše kaznionice i zatvore. Samo što je vjerojatno je zaboravio reći da je to bilo sve učinjeno do zaključno 2003. godine. Trebali smo dalje nastaviti s tim. Očito sredstava za to nema. Izvršena je adaptacija, opremanje poluotvorenog odjela zatvora u Gospiću, zatvora u Bjelovaru. Završena adaptacija kružnog zida. To je bila jedna ogromna investicija u kaznionici Lepoglava. Završena je adaptacija, opremanje smještaja kapaciteta u krilu B zbog čega je i Hrvatska bila još onda pritužena zbog kršenja ljudskih prava ali se upravo na temelju te presude hitno su se iznašla sredstva da se upravo to krilo B renovira. renovira. Zatim adaptirano krovište u Lipovici, u kaznionicama Tura, Požega i da ne nabrajam dalje. Međutim što se, što je sada na djelu i što mislim da ni u kom slučaju nije, Prije svega na to nas upozorava stanje zatvora, stanje u hrvatskim zatvorima i kaznionicama. Ja sada dakle neću ponavljati ono što je rekao pučki pravobranitelj koji detaljno nabraja da bolesni izdržavaju kaznu sa zdravima. Čak oboljeli od TBC-a, to nije dobro. Ovdje imamo čak i zakonsko rješenje dakle koje želi pokriti sadašnju situaciju u zatvorima kao što se to već u praksi i događa. Sada jer će to biti umjesto zakonom da je sankcionirano i da se otklanjaju ti nedostaci, sada to čak i zakon dozvoljava. recidivisti dakle povratnici izdržavaju kaznu sa onim osobama koje su tek po prvi put se susreću sa penalnim sustavom, na koje itekako sustav može i treba djelovati. Prema tome nećemo dozvoliti, ne smijemo dozvoliti da naši zatvori i kaznionice postaju škole kriminala nego mjesta gdje će se bar odgajati i moći utjecati bar na ove primarne delikvente ako društvo ne može djelovati na nepopravljive povratnike. Ono što je također porazno to je, o tome su izvještavali naši mediji veliki broj bjegova, suicida, droga više nije raritet u zatvorima. I što sada vidimo? Izmjenom ovog zakona da ne treba uvijek reagirati. To vidimo u onoj posebnoj odredbi kada se briše ta odredba da se može naročito kada se vraća sa ovih pogodnosti da se može testirati odnosno da se treba testirati na drogu. Ja ne znam zbog čega se to ukida pogotovo što su to i obveze iz Nacionalnog programa za borbu protiv droge. Napominjem da je za vrijeme bivše vlasti uvedeno i dušobrižništvo u u hrvatskim kaznionicama, a što se sada događa da se od tih kapelica dakle prave ponovo spavaonice naravno jer upravitelji na čelu sa ravnateljem više nemaju gdje smjestiti pristigle osuđenike. A zbog čega je takva jedna situacija nastupila u zatvorima i kaznionicama? To je dakle slika, porazna slika pogrešno vođene kazneno-pravne politike koja se onda, sve njezine mane reflektiraju i konačno dolaze na naplatu upravo u našim penalnim ustanovama, tj. u zatvorima i kaznionicama. Trebalo bi pod hitno dakle ukoliko želimo pomoći i sanirati u ovoj situaciji pa čak i bez sredstava osim što zatvori i kaznionice vape i za materijalnim sredstvima treba reagirati na način da se mijenjaju ove odredbe na …/Govornik se ne razumije./… Kaznenom zakonu, pa neke odredbe i u Zakonu o kaznenom postupku, a prije svega u kaznenom da se zabranjuje dakle nemogućnosti naplate novčane kazne kaznom zatvora. To je dodatno opteretilo zatvorski sustav, a da ne govorimo o čitavom nizu kaznenih djela za koje bolje da se ne nalaze u Kaznenom zakonu, nego da država na takva stanja i društvene odnose reagira na drugačiji način, prekršajno. Evo ja ću napomenuti samo one koji opterećuju zatvorski sustav, koji su više pacijenti nego nekakvi zloćudni neprijatelji neprijatelji sustava pa i društva. To su ovi uživatelji opojne droge koji su bolesnici i koji uglavnom opterećuju hrvatske kaznionice i zatvore, a tamo samo postaju još teži ovisnici i prekaljeni kriminalci. Prema tome, učinimo nešto svi zajedno za ovu vapajuću situaciju u u hrvatskim zatvorima i kaznionicama na što nas posebno upozorava pučki pravobranitelj kako u prošlogodišnjem, tako i u ovogodišnjem izvješću, a jednako tako i evo… …/Predsjednik: Dobro. E pa nemojmo sada samo Međunarodnog suda u Strasbourgu kao kršiteljica ljudskih prava u zakonima. Hvala gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Pa evo, kolegica je navela. Veli, povećavali smo plaći jasno zatvorskim tamo čuvarima za 30 pa i 25% što što ukupno bi bilo kad bi gledali prvo 30%, pa još onda 25%. Znači povećana je plaća za 60%. Koliko ja znam oko tog postotka su se kretale u stvari smanjivanja plaća državnih službenika, a ne povećanje, tako da ovo sigurno nije istina. Kolegica govori da su u zatvorima samo uživatelji opojnih droga što nije istina. …/Upadica sa strane, Koliko se ja sjećam vi ste pomogli, vi ste pomažući svom mužu oslobađali i narko dilere u to vrijeme, jel pa ste pomogli i stanju u zatvoru. Tako pišu novine, a ja samo citiram. I treće. veli ovo je moralna slika pogrešno vođene zatvorske politike. Upravo vratimo se na ono sve ono što ste radili kao ministrica i koristili svog supruga kao odvjetnika, jel, mislim da je to moralna slika bila vašeg ministarstva i vaše politike. Povreda Poslovnika poštovana zastupnica Ingrid Antičević Marinović. krši Poslovnik odredbu članka 209. jer komentira, ali nisu to samo komentari nego i bezočne laži.

Uvredljivo je i ponašanje njegovo.

govorim da su to, evo ako vi tvrdite da je to preoštra riječ svjesno obmanjivanje i netočnosti. Jer ako ne vjeruje i niti sam se ja o tome očitovala o tome se očitovalo

Hvala lijepa. Evo ja bih ispravila zastupnicu Antičević kada je u svojoj raspravi rekla da je na pojedinim mjestima u zatvorskom sustavu su podignute plaće pa čak i na 30%. Ali to nije točno. Ja bih vas prisjetila da ste 2001. godine kada ste donijeli Zakon o službenicima i namještenicima u tom periodu su smanjene plaće, ali svim službenicima i namještenicima u cijelom državnom sustavu. Što ste napravili dalje? Vi ste napravili poslije toga preraspodjelu i onda ste izvukli one vama podobne da bi im digli plaće, što je još apsurdnija situacija da ste čak i skinuli plaće našim dečkima iz saborske straže koji odgovaraju i čuvaju nas, upravo vas, mene i sve zastupnike i brinu o našoj sigurnosti. Hvala lijepa. Jeste sigurni da je povreda Poslovnika? za vrijeme bivše vlasti donesena odluka da se službenicima zbog posebnih uvjeta rada u zatvorskom sustavu to egzistira odluka Vlade, pa izvolite je pogledati. Poveća plaća i koristi dodatak od 30%, a službenicima odjela 25%. Vladimir (HDZ)** … i tvrdite da je. Mir! Vi tvrdite da je netočna. Hvala lijepa. To je od vaše strane povreda Poslovnika. Vi ne možete staviti pločicu povreda Poslovnika i tvrditi da zastupnica govori netočno, jer da ste vi govorili točno. To je ispravak ispravka netočnog navoda. To nisu povrede Poslovnika, pa vi to jako dobro znate i nemojte s tim… **Šeks, Vladimir (HDZ)** Pa ne možete vi, ni ja, ni vi, ni bilo tko drugi. Ako zastupnik ili zastupnica ima ispravak netočnog navoda, tu kraj završava. Vi ste svoje rekli, zastupnik te zastupnica kaže to je netočna tvrdnja i to je kraj. To je kraj rasprave. Nismo na 19. stoljeću, nego smo na ovom Poslovniku. Ja ću vama izgleda trebati njega darovati da ga vi dobro prostudirate. Mato dajte. Ne možemo ispravljati ispravljanje netočnih navoda. Poštovana zastupnica Ljubica Lalić u ime Kluba zastupnika HSS-a. Izvolite.

zastupnici Lalić da u miru govori. promatra ovaj Zakon o izvršenju kazne zatvora kao očajnički pokušaj predlagatelja u teškoj zatvorskoj, odnosno o teškoj situaciji u zatvorima koja vlada i o kojoj smo upoznati kako izvješća pučkog pravobranitelja, tako i iz drugih izvješća. Iznosili smo svoje primjedbe u prvom čitanju, međutim očito da predlagatelj nije smatrao da su osnovane. Možda predlagatelj smatra da nema drugačijeg načina da se izađe iz teške situacije i zbog toga pribjegava onome najgorem mogućem načinu, a najgori mogući je način dakle da se realna situacija usuglasi sa zakonom prilagođavanjem zakona onome što je loše. Ja bih zaista volila da mogu suglasiti se sa dijelom onih koji su me uvjeravali početkom 90-tih godina da će u Hrvatskoj zatvori biti zatvoreni jer mi gradimo državu bez kriminala. Ni jedna država nije bez kriminala pa ni Hrvatska država nije bez kriminala i zaista je očito da moramo uložiti u zatvore kako bismo osigurali izdržavanje kazne zatvora ljudima na način kako je to i propisano i utvrđeno ne samo zakonima Republike Hrvatske nego zakonima i država članica Europske unije, a i drugim državama, a znam da mi se može reći da postoje države u kojima je zatvorski sustav daleko nehumaniji nego što je kod nas. U svojoj sadašnjoj raspravi željela bih se zapravo osvrnuti na jedan članak koji sadrži ovaj Prijedlog zakona, a za koji me uvjerila državna tajnica u svom izlaganju da me nije dobro shvatila, da moje primjedbe nije dobro shvatila kod prvog čitanja. Naime, prema važećem zakonu u članku 20. stavak 4. piše i članak glasi: "Prema zatvorenicima ovisnicima kojima je uz kaznu zatvora izrečena mjera obveznog liječenja od ovisnosti, a koji su prije dolaska na izdržavanje kazne uključeni u socioterapijski postupak kazna se izvršava u posebnoj kaznionici ili u posebnom odjelu kaznionice." Dakle to je citat članka i to mi se čini jako dobrim jer osigurava svim onim osuđenicima koji su i prije izdržavanja kazne zatvora prihvatili psihosocijalnu terapiju u terapijskim zajednicama i prihvatili postupak liječenja. taj članak se mijenja i predlagatelj obrazlaže izmjenu. Kaže izmjena stavka 3. i brisanje stavka 4. predlaže se zbog toga što je u zakonu propisano da će se u posebnu kaznionicu ili posebni odjel kaznionice upućivati zatvorenici ovisnici kojima je uz kaznu zatvora izrečena sigurnosna mjera obveznog liječenja od ovisnosti, a koji su prije dolaska na izdržavanje kazne uključeni u socioterapijski postupak. Ovakvom se odredbom prejudicira upućivanje zatvorenika u posebnu kaznionicu samo po kriteriju uključenosti u socioterapijski postupak što može biti stručno i sigurnosno neopravdano jer upućivanje u određenu kaznionicu ovisi i o vrsti kaznenog djela, visini kazne, osobinama ličnosti, procjeni rizičnosti, kriminogenim osobinama, potrebi izobrazbe rada liječenja i ostalim elementima prijedloga pojedinačnog programa izvršavanja kazne sastavljenog sukladno članku 69. zakona. Dakle, ovdje se kaže da prijašnja odredba prejudicira da onaj tko je kažnjen na kaznu zatvora i izrečena mu je zaštitna mjera i prihvatio je postupak odvikavanja ili psihoterapiju u zajednicama njima se prejudicira. I sad imamo izmjenu toga članka i novi stavak glasi: zatvora, kojima je uz kaznu zatvora izrečena sigurnosna mjera obveznog liječenja od ovisnosti i zatvorenici ovisnici koji su u postupak liječenja od ovisnosti uključeni za vrijeme izdržavanja kazne, kaznu da zatvora izdržavaju u posebnoj socijalnoterapijskoj kaznionici ili na posebnom socioterapijskom odjelu kaznionice." Dakle, sada tragom onog obrazloženja dalo bi se zaključiti da je smisao ovog članka da samo oni osuđenici koji dolaze na izvršavanje kazne zatvora i koji su u tijeku mogu biti upućeni za razliku od onih koji su ranije prihvatili psihoterapiju, ne moraju biti upućeni. Međutim, ako imamo na umu da se radi o svim zatvorenicima kojima je uz kaznu zatvora izrečena i sigurnosna mjera neovisno o tome da li su prije izdržavanja kazne zatvora prihvatili socioterapiju ili nisu, oni se svi upućuju u zasebnu, u posebnu socijalnoterapijsku kaznionicu ili u posebni odjel kaznionice i to je dobro. mogu konstatirati da je samo obrazloženje pogrešno, jer potpuno je pogrešno obrazloženje i ako ova nova odredba znači da se odnosi i na ove koji su prije i one koji su u trenutku dolaska i koji su nakon početka izdržavanja kazne, onda je to za pozdraviti i to je ok, međutim kažem malo je zbunjujuće to obrazloženje koje je samo po sebi kontradiktorno i što ne može se tumačiti da je to prejudiciranje, jer prejudiciranje je mjesto izdržavanja kazne, sama je izrečena sigurnosna mjera, jer meni je sasvim jasno da ovaj Zakon regulira samo izdržavanje pravomoćno izrečene presude. On ne može preinačavati presudu. I u tom smislu upravo gledam i onaj drugi dio ne primjedbi, nego upozorenja na koje sam ukazala tijekom rasprave u prvom čitanju a to je o osobama počiniteljima kaznenog djela koje su kazneno djelo učinili ili usko vezano zbog ovisnosti i samo zbog toga što su narkomani. Ja sam rekla tada i sada ponavljam, ja znam da se temeljem ovog zakona njih ne može staviti u terapijske zajednice umjesto kazne zatvora, ali kako se radi o istom ministarstvu, ja predlažem evo ministarstvu da inicira izmjene i dopune Kaznenog zakona, da dobijemo dakle upravo to jer uvijek se u odmjeravanju kazne zapravo nastoji odvagnut što znači izrečene I za dobar dio, veliki dio zatvorenika koji su smješteni u zatvore zbog počinjenja kaznenog djela iz područja ovisnosti, za njih bi bila daleko učinkovitija mjera liječenja umjesto izdržavanja kazne zatvora. Evo državna tajnice, mislim da ste me sada razumjeli. Pokrenite izmjene i dopune Kaznenog zakona jer tvrdim da kažnjenici izdržavaju kaznu zatvora a da ta kazna zatvora može za njih imati pogubniji učinak nego da su smješteni u terapijske zajednice i da ih se liječi. Jer oni nisu genetski kriminalci oni su kriminal počinili zbog ovisnosti ili vezano, u uskoj vezi s tom ovisnosti. Evo pokušala sam dakle obrazložiti taj nesporazum, a i nadalje ostajemo upravo kod one naše konstatacije da ovaj konačni prijedlog zakona nije ništa drugo nego očajnički pokušaj predlagatelja kako bi realno stanje, nezadovoljavajuće stanje u kaznionicama zakonski pokrio, što dakako mi ne možemo prihvatit. Pojedinačna rasprava. Poštovani zastupnik Slaven Letica. Nema ga. Gubi pravo na riječ. Poštovani zastupnik Miroslav Korenika. Izvolite! **Korenika, Miroslav (SDP)** Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče, kolegice i kolege, gospođo državna tajnice. je, osobno se čini da je ovaj prijedlog izmjena i dopuna zakona korak natrag u tretiranju zatvorskog sustava u Republici Hrvatskoj. Ja ću krenuti redom. Vjerojatno ću se i ponavljati sa prethodnih kolegama. Ali nije mi jasno zbog čega se u člancima 7. gdje se ide sa izborom ravnatelja, zbog čega odjednom ravnatelj uprave za zatvorski sustav nema tu suodgovornost ali i mogućnost da predlaže ministru one koji bi trebali biti upravitelji zatvora odnosno kaznionica? Zanimljivo je da odjednom ministar može sve i on imenuje i bira. Međutim odgovornost za cijeli pravosudni sustav je prije svega na ravnatelju. A u isto vrijeme on nema mogućnost birati sve svoje suradnike. Usput gospođo državna tajnice, ja bih vas molio da nam date objašnjenje koji su razlozi da nakon isteka mandata od četiri godine upraviteljima niste objavili natječaj i nema do dana današnjeg natječaja nego su postavljeni vršitelji dužnosti upravitelja? Vjerojatno se čekaju izmjene i dopune ovoga zakona. Tada će se vjerojatno lakše odgovornost prevaliti na nekoga drugoga jer ovdje imamo tipično hrvatsku situaciju sa Vladom HDZ-a na čelu Hrvatske. Uvijek će bit na ovaj način netko drugi kriv ako se dogodi bijeg ili bilo što drugo, odgovarat će ministar i prije svega upravitelj, a oni koji su doveli do svega ostaloga, o njima se neće znati ništa. Druga stvar razgovarajući sa stručnjacima iz penološkog sustava jer na području Varaždinske županije su dvije penološke ustanove zanimljivo je i ljudi koji su od struke, koji pitaju se kako to? Pa prema ovim izmjenama i dopunama zakona dovoljno je da netko hoće biti kandidiran za upravitelja zatvora ili kaznionice, prvo ne mora imati određenu stručnu spremu i određeno zvanje, znači da to bude stručna sprema pravne pedagoške ili socijalno pedagoške struke, pa i psihološke odnosno psiholog ili socijalni radnik, nego to može biti samo državni službenik sa pet godina rada. Penološke ustanove su tipične ustanove gdje trebamo imati profesionalce koji grade svoju karijeru i koji znaju na koji način i kako se u takvim ustanovama radi. Na ovaj način kako stvarima se teži imat ćemo da ćemo imati upravitelje koji će učiti od svojih zaposlenika što je za svaku osudu. Onima koji su govorili o tome jesu li plaće porasle ili nisu porasle za prošle Vlade ili prošle parlamentarne većine samo da ih malo podsjetim. Prvi korak koji je bio je da smo svima nama državnim dužnosnicima prije svega smanjili plaće. Jesmo i državnim službenicima, očito je to bilo i pogrešno i mi smo to platili izgubivši izbor. Međutim činjenica je koja se ne može zanemariti i ne može priznati koliko god imamo ovdje nevjernih Toma ili Tomica da su sa 30% povećane 2002. godine plaće službenicima Odjela osiguranja znači onima koji su u neposrednom kontaktu i koji čuvaju zatvorenike, a tretmanskom osoblju su povećane plaće za 25%, jer je utvrđeno da osobe koje rade sa, u kaznionicama sa osobama lišenim slobode da je to jedan od najstresnijih poslova. Ono što bih ja isto tako želio ukazati pa postaviti i nekakva pitanja odnosi se na članak 26. pa me zanima, kaže se, prilikom odobravanja pogodnosti izlaska mogu se zatražiti podaci od centra za socijalni rad odnosno policijske uprave i drugih tijela. Ja bih volio znati koja su to druga tijela? Jer mi možemo i tu sad dolazimo do toga da se nekome može pogodovati. Ako ne znamo koja su to tijela, onda netko može pitati i Maricu sa ulice, to će biti nekakvo drugo tijelo što misli o nekom zatvoreniku pa će mu se izaći ususret. U članku 31. ja bih molio da mi se isto, znači to je taj članak, u članku 37. čini mi se, kad se govori što je to bijeg. Bijegom se smatra svako udaljavanje bez odobravanja iz kaznionice, zatvora itd., i izvanrednog izlaska u trajanju duljem od 24 sata. E sad, mene zanima, može se na tom putu dogoditi da se dogodi kad se zatvorenik vraća dogodi se prometna nezgoda, pozli mu i sve ostalo, mislim da bi tu ipak trebalo nadopuniti koji se može opravdati nekakvim zastojem u prometu, nezgodom bilo čime. Znači to tada i nije bijeg i nadam se da se to razmišlja i o takvom rješenju. Ono što me posebno ovdje zanima to su, ovdje o tome ne piše, međutim u obrazloženju bi trebalo nešto i o tome reći, to su investicije u naš zatvorski sustav. Kada smo raspravljali o stanju u našem zatvorskom sustavu za 2005. godinu i tada smo zaključili da je podinvestiranost u zatvorskom sustavu. Tijekom ove godine nekoliko se državnih dužnosnika izmjenjivalo u Varaždinu pa se pompozno najavljivalo da će napraviti novi zatvor u Varaždinu, pa evo ja bih kao Varaždinac molio da mi se ovdje kaže jasno i glasno u kojoj fazi je izgradnja novoga zatvora. Sadašnji je u središtu grada, ne kažemo da je neprikladan. Nismo imali prilike živjeti u njemu srećom, ali ja bih volio znati na koji način se vrše te investicije jer kad gledamo državni proračun tamo se ili vrlo malo toga ima ili toga uopće nema. Kad je bila i rasprava o državnom proračunu postavio sam pitanje što je sa tim zatvorom u Varaždinu. Ja bih volio saznati u kojoj fazi je, je li se izrađuje dokumentacija, što je. Isto tako, razgovarajući sa ljudima iz Lepoglave i onima koji rade u zatvoru u Varaždinu oni se žale da jednostavno nema dovoljno edukacije za one koji rade u hrvatskim zatvorima, znači nema dopunskih tečajeva za upravitelje i vještina upravljanja, nema dopunskih tečajeva za službenike pravosudne policije. Zatim, nema dovoljno tečajeva za službenike tretmana iz područja alkohologije, psihološke pomoći zatvorenicima, postupanja s ovisnicima o drogama itd. Prema tome, ja bih volio vjerojatno ćete nam nešto i o tome reći. I ono što ću završno, sasvim sigurno da današnji zatvorski sustav u Hrvatskoj karakterizira prekapacitiranost. Malo je zatvora u kojima imamo dovoljno mjesta. Je li to učinkovitost hrvatske policije pa i pravosuđa ne bih rekao. Imamo preveliki broj nepopunjenih radnih mjesta, samim time i opterećenje osoba odnosno službenika koji rade u zatvorima jednostavno prevelik, nedostatak je opreme i financijskih sredstava. Znamo da imamo i zatvore odnosno kaznionice u kojoj postoje određene gospodarske djelatnosti i gdje se osjeća taj nedostatak sredstava. Čini mi se da bi Vlada trebala povesti više računa o tome, izdvojiti više novca jer tada ćemo ponovo steći ono što smo imali 2002., 2003. godine kada je hrvatski pinološki sustav bio na neki način uzor za tranzicijske zemlje ali i za zemlje u regiji. Danas nažalost to nije slučaj. Osobno mislim i neću podržati donošenje ovog zakona jer smatram da je ovo korak natrag. Ovaj prijedlog izmjena i dopuna zakona posebno oko izbora kako ravnatelja tako i upravitelja smatram da je korak nazad i da pogoduje, da stvaramo politički izbor tamo gdje treba biti apsolutno struka i odabir stručnih ljudi. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Poštovana zastupnica Gordana Sobol. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Pa ja sam ustvari htjela nekoliko rečenica samo potaknuta u ovome dijelu iz dakle tog konačnog prijedloga zakona gdje govori o osnovnim pitanjima koja se žele urediti zakonom te posljedice koje će donošenjem zakona nastupiti, između ostalog kaže da se ovim zakonom osigurava jednakopravni položaj svih zatvorenika tijekom izdržavanja kazne zatvora a u određenim pravima njihovo izjednačavanje sa ostalim građanima Republike Hrvatske, podiže se razina sigurnosti kaznionice i zatvora, uprave za zatvorski sustav te dugoročno smanjenje troškova izvršavanja kazne zatvora. Međutim, ja moram kazati da sam htjela ustvari podsjetiti na neke stvari koje smo nedavno unazad nekoliko mjeseci ove godine raspravljali kada je bilo u pitanju izvješće o stanju u našim kaznionicama, zatvorima i odgojnim ustanovama odnosno i onome što je pisalo i što je izrekao i pučki pravobranitelj u svom izvješću o stanju u zatvorskom sustavu u 2005. godini. Naime, ja govorim o tome jer za 2006. godinu tek ćemo valjda raspravljati ako ne ove godine onda slijedeće neki novi saziv. Naime, meni apsolutno nije baš jasno kako će upravo na ovaj način djelovati ovaj prijedlog izmjena i dopuna zakona jer je već nekoliko godina za redom u izvješćima o stanju u zatvorskom sustavu konstatiran između ostalog recimo problem nepopunjenosti sistematiziranih radnih mjesta pri čemu se misli na radna mjesta liječnika, službenika, tretmana i službenika osiguranja odnosno pravosudne policije. I uporno se govori da je uzrok nepopunjenosti ustvari zabrana prijama, između ostaloga i zabrana prijama u državnu službi pa onda se vraćam na ono što je također prikazano u izvješćima da je zbog toga su službenici dakle prisiljeni na neki način raditi enorman broj sati prekovremeno. Naime, i to povećanje je izuzetno veliko i kad se uspoređuje i 2004. i 2005. godina, pa ja želim podsjetiti da su na primjer u 2005. godini i to upravo zbog povećanja broja zatvorenika pa time i opsega poslova službenici, samo službenici pravosudne policije ostvarili 205 tisuća 985 prekovremenih sati. Sama uprava je izračunala da su oni praktički odradili posao za 99 službenika koji nažalost nisu zaposleni. I sama dakle uprava je iskazala da otprilike nedostaje 129 zaposlenika s tim da je pretpostavka i sama bila da bi kad bi se zaposlilo toliko da bi to bila i ušteda za državni proračun upravo zbog smanjenja prekovremenih sati i ta ušteda uz pretpostavku zapošljavanja iznosila bi preko 3 milijuna kuna odnosno otprilike 3 milijuna i 300 tisuća kuna 300 tisuća kuna a meni se čini da ovaj zakon o kojem danas raspravljamo u ovom dijelu baš ništa ne govori. Mene bi to zanimalo kako i na koji način se misli riješiti taj problem. I drugo što želim također reći, opće je poznata stvara to smo već više puta rekli i prilikom rasprava u ovom Saboru ali i na drugim mjestima da su hrvatski zatvori prenatrpani i da su u lošem stanju pa je kad smo raspravljali o izvješću za 2005. godinu rečeno da hrvatski zatvori mogu primiti najviše 3 tisuće i 9 zatvorenika a u 2005. godini bilo je 3 tisuće 80. Već tada je konstatiran 71 zatvorenik viška, da tako kažem. Dakle, uvjeti u kojima ti zatvorenici odrađuju da tako kažem svoje kazne zatvora opisao je ustvari pučki pravobranitelj u svom izvješću. izvješću. I pročitat ću samo dvije, tri završne rečenice u tom izvješću pučkog pravobranitelja gdje kaže: "Temeljem pregleda svih penalnih ustanova ne može se ne primijetiti očiti disbalans između svrhe koja se želi postići izvršavanjem kazne zatvora i onog što se zaista postiže. Izvršavanje kazne zatvora na način da su zatvorenici 22 sata dnevno zaključani u lošim i neprimjerenim uvjetima, slaba ili nikakva mogućnost rada te nedostatnost ili odsustvo rada odjela tretmana svojstveno je kažnjavanju koje se temelji na apsolutnim teorijama dalje i tako dalje. Ja ne znam, kažem vjerojatno ćemo vidjeti na izvješću za 2006. godinu da li se i na koji način su se uvažile primjedbe pučkog pravobranitelja ali i primjedbe Vijeća Europe kada je u pitanju stanje u našim kaznionicama i zatvorima. I ja koristim priliku da apeliram na upravu za zatvorski sustav da ne čekamo sljedeću godinu da dobijemo izvješće za 2006. godinu već da to ipak bude i ove godine jer su bile dosta primjedbi da o jednom izvješću raspravljamo već kad prođe i više, i više od godine dana. Hvala. Hvala gospodine predsjedniče. Kolegice i kolege, vrlo je interesantno što je rekao Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika u svom priopćenju, a istine radi. Ja mislim da se mi ovdje u Hrvatskom saboru trebamo držati istine. Možda mišljenja mogu biti različita ali činjenice su činjenice. Ili se negiraju činjenice pa utoliko gore za njih, a znamo u kojem je to sustavu bilo. I koji sustav osuđujemo ali rado se priklanjamo njegovim metodama. Naročito kada je istina neumitna i kad se želi pobjeći od nje umjesto da se ona ispravlja, pogotovo ako je loša. Dakle Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika RH i to Odbor za pravosudnu policiju je na svojoj tiskovnoj konferenciji od 11. ožujka 2003. godine ustvrdio ovo: Donesena je uredba o dodacima na plaće s temelja uvjeta rada službenika zatvorskog sustava u iznosu od 30%. Nadalje vrlo je zanimljivo. Ustrojen je odjel za osiguranje pravosudnih tijela, izgrađeni su planovi, izrađeni su planovi osiguranja. Izvršena je popuna, molim vas, 225 službenika uz suglasnost tadašnje Vlade Republike Hrvatske izvršena je popuna upražnjenih radnih mjesta u zatvorskom sustavu za 110 službenika. Evo to ne govorim ja, to govore upravo ljudi koji su tamo radili. Ukoliko netko sumnja upravo i u odluke Vlade koje se vjerojatno još tamo nalaze. Nadalje istina je i to, to je također provjerljivo u samom Ministarstvu, kako je Ministarstvo i postupalo. Ministarstvo ni u jednom jedinom slučaju nije dalo pozitivnu ocjenu za pomilovanje počinitelja u svezi sa zlouporabom droge. Ni u jednom jedinom slučaju. Bilo bi interesantno vidjeti kako je to sada? Iako ja vjerujem da se postupa po načelu savjesnosti i zakonitosti. Toliko gospodo istine radi. A sada vratimo se daljnjoj istini koja, koju na zajedničke snage da se djeluje, da se ovaj, ovo je vrlo osjetljiv sustav. Ja mislim da je ne samo upravitelju, koji više nisu upravitelji nego su v.d. upravitelji, gospodinu ravnatelju nije nimalo lagano. Ali upravo u tome odgovornost jeste ta da se zatraži pomoć. Naši zatvori i kaznionice vape za materijalnim sredstvima i za pomoći. Naime situacija je teška. Postavlja se ovdje pitanje koliko se ulaže u sustav odnosno kakva je situacija trenutna sa samim zatvorenicima i osobama koje su tamo zaposlene? Bilo bi zaista interesantno saznati koliko je u ove tri i pol godine zatvorenika izvršilo suicid, koliko je umrlo u zatvorskoj čeliji zbog predoziranja, štrajkova glađu, tučnjave zatvorenika. Prekapacitiranost ovdje je bila višestruko istaknuta. Nepopunjena radna mjesta, nedostatak opreme i financijskih sredstava to karakterizira zatvorski sustav danas. To je jedna loša situacija koju, gdje je upravitelj i gdje je ravnatelj sa osobljem nemoćan u tom prilivu osuđenika. Javnost je bila obavještena najavno iz Vlade još prije nekoliko godina grade se novi zatvori. Grade se novi zatvori, a evo iz izvješća pučkog pravobranitelja tek na njegovu intervenciju dana je jedna deka jer se jedan tamo smrzavao negdje ne znam u kojoj kaznionici. Dakle situacija je teška. Oni se tamo krpaju da tako kažem koliko, koliko mogu. Ja sam zatražila upravo i da Odbor za pravosuđe, to je bilo i u prošlom sustavu kada je bilo potrebno osigurati dodatna sredstva iz Državnog proračuna iz one rezerve koji nije bio prethodno namijenjen zatvorskom sustavu. Ja mislim da bi mi ovdje to mogli učiniti. Međutim ja ne znam zbog čega je zaključak SDP-a povodom izvješća pučkog pravobranitelja, a on to upravo i traži. Da se iznađu, jer to pučki pravobranitelj traži. Da se iznađu dodatna sredstva za zatvorski sustav. Pa ne daj Bože da sutra bukne tamo kakva pobuna ili nekakva zaraza, pravit ćemo se svi gluhi, nijemi i slijepi. A ja mislim da će onda i ravnatelj odgovarati jer sada, i bio se oglasio ali sada je onda utihnuo, vjerojatno je dobio packe zbog toga što se javno oglasio sa tom teškom situacijom. Situacija jeste teška i ne treba umanjivati taj problem. Jer vi ćete, evo ja sada, vi ste mi tu ali jednako tako i samo Ministarstvo koje direktno, i gospođa ministrica koja direktno rukovodi i odgovorna je za zatvorski sustav. Zatvorski sustav i uz najbolja sredstva uvijek je osjetljiv. Prema tome ja mislim da je ovo sada mjesto da mi zajednički vidimo što se ovdje dade učiniti? Zašto, zašto, ako evo sama Vlada se hvali da ima pretek ogromnih sredstava, da negdje pritiču i tako. Zašto taj dio tih ogromnih sredstava koje Vlada ne zna evo više izgleda gdje da će ih potrošiti sve ne stave u službu zatvorskog sustava? A svi ćete se složiti dakle netko će umanjiti problem, ali nitko neće reći pa i vi, i gospodin ravnatelj kaže da nije sjajno. Da je teška situacija. Ne treba je sigurno dodatno dramatizirati, ali mislim da bijegom od stvarnosti nećemo ništa postići. I zato ovaj Konačni prijedlog zakona nije dobar. Ja ga ne mogu evo osobno i niti će ga naš Klub podržati. Prije svega evo ja ću sada ovdje navesti samo nekoliko primjera kojima se umanjuju prava zatvorenika. Imate u nekoliko slučajeva gdje o njegovim pravima i pritužbama odlučuje sudac. Sada se odjedanput inkorporira i sam zatvorski sustav. Pa čemu to? Pustimo, dakle nemamo vjere u suca izvršenja. To je sasvim nepotrebna odredba koja onda relativizira judicijalizaciju izvršenja kazne. To je nepotrebno. Ova dobra rješenja, imate čitav niz zakonskih, prijedloga zakonskih odredba gdje kaže: "Stavak 5. briše se, stavak 8. briše se" a vidimo malo što se to briše? Brišu se dobre odredbe koje vjerojatno ne može sustav udovoljiti tim visokim standardima? Evo vidite što se briše. U ovom članku 7. stavak 5. stavak 5. se briše. Dakle, tu je bila jedna sigurnost za upravitelja zatvorskog sustava ukoliko ne bude ponovno izabran. Dakle, on će se rasporediti na radno mjesto odgovarajućoj njegovoj stručnoj spremi u istoj kaznioni. Sad se to briše. Čovjek će ostati na ulici. Ja mislim da to nije u redu. Zatim, već je prije bilo napomenuto. U članku, postojećem članku 30. da brišu se odredbe o plaće ovlaštenih osoba. One se praktički smanjuju. Briše se odredba stavka 6. članka 30. da se ovlaštenoj službenoj osobi privremeno premještenoj na rad u skladu s člankom 31. pripada pravo na mjesečnu naknadu za odvojeni život, ako uzdržava obitelj, smještaj, prehranu. Sada se to ukida. Dakle, otežavaju se i onako već teški uvjeti tih ljudi koji tamo rade. Umjesto zbog toga što ih ima sada manje, a zatvorenika, osuđenika sve više da im olakšavamo tu situaciju iako je vrlo to teško sada uopće koje su to ljudske sposobnosti koje oni jednostavno više ne mogu udovoljiti s obzirom na tu prekapacitiranost koja sada u mnogim, u nekim kaznionicama i zatvorima iznosi i 180%. Dakle, šta imate situaciju. Mediji su o tome izvijestili javnost da se ponovo u naše kaznionice i zatvore uvode noćne posude. Pa to je bila odlika jugoslavenskih kazamata. A danas se to uvode ne iz nekakve težnje da se oni muče tamo, nego zato što nema osobe, nema dovoljno čuvara koji bi preko noći odvodili zatvorenike da vrše fiziološke potrebe. Isto tako što su mediji izvijestili javnost. Dakle, u ove kapelice dušebrižništvo koje je uvedeno za vrijeme bivše vlasti, umjesto da se ono unapređuje jer ono itekako ima svoju terapeutsku svrhu i ulogu i pomaže naprosto sustavu i ljudima koji su tamo zaposleni. Sada se dovlače kreveti. I dovlače se kreveti u društvene one prostorije. Vidjeli smo neki dan, izviješćeni smo u Bilicama što se događa, dakle gdje su teretane. Dakle, sve ono što zatvorenicima, osuđenicima služi na kraju krajeva i što je u službi resocijalizacije sada što mogu ljudi učiniti u zatvorskom sustavu, nego da suzbijaju te prostore i da dovlače Prema tome, ali zatvorski penalni sustav je ne svojom krivnjom posebno ističem ali bit će kriv i odgovoran ukoliko ne ističe ovaj problem jer to znači da ga jednostavno pokriva umjesto da iznalazi i da ukazuje na probleme jer znamo što nam govori gospođa iz Haaga ili suci koji tamo sude. A znali ste, a što niste poduzeli, gdje ste se oglasili i tako. Dakle, u tome i leži ta odgovornost čelnih ljudi. Na takve stvari mislim da treba reagirati i to na vrijeme. Kažem, ovaj Konačni prijedlog zakona na žalost ono jeste usklađenje, ali usklađenje loše prakse sa evo evo sada lošim zakonom. Umjesto da smo mijenjali praksu i uskladili je sa dobrim standardima koje imamo u postojećem zakonu i koje je šteta mijenjati. Hvala lijepa. Dovoljno je. Hvala. Završni osvrt, završni osvrt državna tajnica Snježana Bagić. Zahvaljujem gospodine predsjedniče, uvažene dame i gospodo zastupnici. jednoga društva koje se smatra i koje se izgrađuje kao demokratsko društvo jest kakav mu je zatvorski sustav, odnosno kako se odnosi prema onima koji izdržavaju kaznu zatvora premda su se ogriješili o norme društvenoga ponašanja oni tada kada im represivni sustav dakle kao kaznu određuje kaznu zatvora imaju određena prava. I u tom pravcu proces koji smo započeli donošenjem zakona i rješavanju kazne zatvora Vlada kao predlagatelj namjerava nastaviti i ovim izmjenama i dopunama zakona uz dužno poštovanje prema kritikama koje su sada tijekom rasprave iznesene. Kako zakon konstantno se treba unapređivati, uključujući prava pa i obveze pokazuje upravo primjer ovoga zakona i meni je drago da je u raspravi rečeno da je to demokratski zakon jer pripreme na izradi ovoga zakona trajale su od '97. i osme godine i zakon je donesen '99. godine. Dakle, ovaj Visoki dom ga je izglasao '99. godine. Dakle, recimo za vrijeme prijašnjega saziva Sabora, odnosno prijašnje Vlade, a stupio je na snagu 2000. godine. Od tada je mijenjan dva puta, odnosno tri puta 2000. godine i dva puta 2001. godine, te dva puta, ne po jedan puta 2002. i 2003. godine. Sada ga mijenjamo ponovo ove godine. Rekli smo o razlozima, pa ih ja neću ponavljati. Ono što sam međutim htjela i željela reći je slijedeće. Kada je riječ o eventualno umanjivanjima ovlasti s jedne strane ravnatelja ovoga sustava, a s druge strane upravitelja nema o tome govora. Dapače, mi o izmjenama zakona smo čak, ako tako možemo reći razvlastili ministra jer je ministar po ovom prijedlogu zakona utvrđuje prijedlog plana prijema zaposlenika i službenika uključujući dakako i pravosudnu policiju u našim zatvorima i kaznionicama, a odluku o tome donosi ravnatelj. prava i obveza, ali prava osobito plaća službenika i namještenika koji rade u pravosudnom sustavu ništa se ne mijenja. Ovaj zakon se istina usklađuje sa Zakonom o državnim službenicima u pogledu nekih u pogledu izričaja. A što se tiče plaća, plaće se ovim zakonom ne mijenjaju. Uredba koja je predviđena i čije je bilo donošenje zakonom, Uredba o pravima, o postignutim uvjetima rada i pravo na posebne dodatke ostaje. U krajnjoj liniji …/Govornik na to i jest i pravo iz kolektivnoga ugovora. Prema tome, plaće ostaju iste. Ovdje je bilo govora o sindikatima. Pa tri sindikata djeluje unutar zatvorskoga sustava. Svi su imali ovaj prijedlog zakona prije nego što je krenuo u proceduru. On je prošao i Gospodarsko socijalno vijeće i zasigurno je da su se dirala socijalna prava osobito plaće zaposlenih u u zatvorima i kaznionicama to bi već tada pretrpjelo kritike. Dakle, o tim uskrati tih njihovih prava ne može biti govora. Što se tiče i drago mi je da je to napomenuto zatvorski sustav do sada je konstantno patio od toga da nije bilo dovoljno zaposlenih službenika i namještenika u ovome sustavu i to je direktno ugrožavalo sigurnost ovoga sustava. Na to smo više puta i upozoravali. Rezultat toga da smo ove godine već je zapravo zaposleno novih u odnosu na postojećih 1367 pravosudnih policajaca, a raspisali smo natječaj, u tijeku je natječaj za 171 pravosudnog policajca. Razlog tome dakako nije samo bila zabrana što se navodi u izvješću pučkog pravobranitelja, nego i činjenica da prema Zakonu o državnim službenicima i namještenicima svako tijelo pa tako i ministarstvo i uprava za zatvorski sustav mora donijeti plan prijama i u skladu s time se odobrava. Razlog više upravo kada je riječ o zatvorskom sustavu i pravosudnim policajcima i činjenica da su oni do sada kako se ne bi ugrozila zapravo sigurnost sustava radili prekovremeno i njima je što je uvažena zastupnica Gordana Sobol ispravno primijetila, zbog tako velikog broja sati što je za njih dobro jer su dobili više novaca isplaćeno iz proračuna 15 milijuna kuna, s druge strane to nije dobro jer te osobe rade odgovoran i težak posao ali dakako izlažu se velikom naporu i upravo činjenica da je neracionalno i uz to što je neracionalno, dakle ne zapošljavati nove nego opterećivati postojeće ljude koji rade teško i odgovorno ali zato se iscrpljuju i mogu direktno ugroziti sustav je razlog taj da smo ove godine dobili odobrenje i raspisan je kažem natječaj za popunjavanje ovoga sustava sa 171 novim pravosudnim policajcem. Što se tiče edukacije kontinuirano djeluje centar za izobrazbu i samo u 2006. godini su provedene sljedeće edukacije. Temeljni tečaj za vježbenike pravosudne policije, uvodni tečaj za vježbenike pravosudne policije, rješavanje incidentnih situacija u zatvorskom sustavu, sprječavanje zaraznih bolesti hepatitisa i aidsa, rješavanje konflikata zatvorenicima putem komunikacije, postupanje u … situacijama, prevencija zlouporabe droga, komunikacijske vještine osnovne informatike i ove edukacije, ove vrste izobrazbe prošlo je samo u prošloj godini od ukupno zaposlenih svih i pravosudnih policajaca, odnosno onih koji rade na osiguranju, tretmanu i službenika, dakle od njih 2385 prošle godine je prošlo samo dakle u prošloj godini 741 službenik. Što se tiče prava zatvorenika ona se ovim zakonom ni na koji način ne umanjuju niti se dovode u pitanje, dapače intenzivno se i već po postojećem zakonu i kroz izmjene ovoga zakona će se omogućiti zapravo kontinuirano kontinuirano poštivanje tih prava i provedba tih prava pa samo kad je već to bilo toliko zastupljeno u raspravi, jedno od njihovih prava je njihov radni angažman i oni rade. Prošle godine od ukupnog broja zatvorenika 71% 71% je njih bio radno angažiran. Trend povećanja je iz godine u godinu prisutan. Recimo primjerice 2005. godine je bilo radno angažiranih 1190, a prošle godine 2006. 1320 je bilo. Što se tiče vrste izobrazbe koju oni prolaze kao isto jedno pravo, imali smo ih ukupno da su prošli razne vrste izobrazbe njih 394. To su bilo opismenjivanje njih 15, osnovna škola 78, osposobljavanje za specijalizirana zanimanja 172, razni tečajevi 116 i da dalje ne oduzimam vrijeme. Kroz zdravstvene preglede i ukupno razne vrste pregleda je prošla 121 tisuća 985, odnosno zdravstvenih pregleda ukupno je obavljeno za sve zatvorenike. Toliko o toj vrsti skrbi i brige za zatvorenike. … /Ne razumije se./ … pažnja posvećuje organiziranom korištenju slobodnog vremena tako da u 2006. godini organizirani su kulturne priredbe, koncerti 23, kazališne predstave 24. Drugo, mise, galerije, muzeji 280. Susreti sportski, nogomet, stolni tenis, košarka, druge aktivnosti itd. Dakle ne možemo govoriti o tome da su zatvorenici u malim sobicama stiješnjeni, da su tamo 20 sata da ne mogu uopće ići na slobodan zrak i sl. Dapače ovo je samo kratak pregled ovih aktivnosti pokazuje da se itekako vodi računa i što je svakako naša dužnost i obveza poštivanje njihovih prava. Pa kada je riječ o incidentnim situacijama treba reći da prošle godine, odnosno ove godine nije zabilježen ni jedan bijeg iz našega zatvorskoga sustava. Što se tiče suicida bila su u prošloj godini 4. Ta brojka možda zvuči jako loše, ali ako usporedimo s vanjskim uvjetima, to ne možemo smatrati kao naročito alarmantan znak ili nešto što bi ukazivalo na poseban problem. Naime to ne treba opravdavati i to treba sprječavati, međutim to se može dogoditi unutar svim mogućim mjerama sigurnosti, na nama je da to i dalje sprječavamo i onemogućavamo. Međutim mi smo nedavno organizirali s kolegama iz Francuske okrugli stol gdje su se oni, ako mogu tako reći, čudili zašto organiziramo okrugli stol jer u francuskim zatvorima imaju prosječno godišnje 121 suicid. I brojke pokazuju da je Hrvatska među onim zemljama kada je riječ o zatvorskom sustavu, gdje je razina suicida najniža. Suicid kao takav je nešto loše, ne trebamo se time hvaliti, ali nekada kada pogledamo komparativne prikaze onda možemo vidjeti da nismo ni najlošiji. I kada već govorimo o tim komparacijama uz dužno dakako uzimanje u obzir svih kritičkih opaski pučkoga pravobranitelja, ovdje je bilo riječi o noćnim posudama. Njih zasigurno nema ni u jednom zatvoru, moguće su samo u bolnicama za osobe lišene slobode osobama koje doista na drugi način ne mogu vršiti

mogućnosti zatvorskoga sustava i na taj način poboljšale, ali nisu uočile tako katastrofalna postupanja ili nešto što bi nalagalo tako, koje bi govorilo o katastrofalnoj situaciji tim više što niti u izvješću Europske komisije u progres, izvješćima o napretku, o misijama koje dolaze u Hrvatsku pa i u screeningu, zatvorskom sustavu na sreću na taj način nije posvećena posebna pažnja. Ali to ne znači da i izvješće pučkog branitelja i naših institucija ne treba promatrati s dužnom pažnjom se./ … sustava mi smo proteklih godina, odnosno osobito protekle godine osobito u zatvorskim prostorima u Varaždinu, Splitu, Lipovici proširili kapacitete za 250 prostora kako bi se, odnosno 250 Drago mi je također da i ispričavam se zastupnici Lalić koja je odsutna, što smo otklonili ovaj možda nesporazum u tumačenju primjene mjere sigurnosne obaveznog liječenja ovisnika o drogama, dakle on će se primijeniti onome koji je i prije nego što mu je ta mjere izrečena i kada mu je izrečena i nakon što je primljen u sustav odmah će se nastaviti izdržavati. Zahvaljujem. **Arlović, Mato (SDP)** Hvala lijepa gospođo državna tajnice. Zaključujem raspravu o ovoj temi. Glasovanje će biti kada se steknu uvjeti.